Извинявам се, колеги. Имаше последни уточнения с вносителя на предложението. Извинявам се Последно, предложението на Йордан Цонев е, както следва – изчитам го изцяло: „т. 2. Оказване на помощ за Украйна – хуманитарна, финансова и…“. Дотук няма корекция. След това продължава: „военно-техническа,

продължаване на подкрепата за членство на Украйна в Европейския съюз; б) помощ за украинските граждани, бягащи от войната

е) продължаване на доставките на хуманитарна помощ, в частност лекарства, дрехи и хранителни стоки.“ Това е текстът от искането, към което се реферираше в предходното…

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги, правя процедурно предложение. Първо, да се гласуват постъпилите по реда им предложения на парламентарната група на ГЕРБ-СДС и съответно на „Демократична България“. След това, ако те не получат мнозинство и не бъдат приети, следва да пристъпим към редакционното предложение на господин Цонев и Проекта на „Продължаваме Промяната“. В такъв смисъл е и чл. 63 от нашия Правилник. Господин Председател, мисля, че това е редно и правилно – най-отдалечените предложения да се гласуват първи по време, и след това редакциите на това предложение, което е на управляващата коалиция.

Продължаваме с предложението на господин Цонев. Гласуваме редакционното предложение на…

Така е, господин Ненков, но когато говорим за основните. Първо, трябва да изчерпим редакционните и когато вече основните са с приетите редакции – оформени и готови за гласуване, тогава отиваме на основните предложения по реда на постъпване. Твърдо съм убеден в това. Първо, трябва да изчистим редакционните, за да се оформят крайните варианти на решенията и те вече…(Шум

218 народни представители: за 178, против 22, въздържали се 18. Предложението е прието. Сега гласуваме идентичното предложение в Проекта на решение на „Продължаваме Промяната“

Преминаваме към последния Проект на решение, депозиран от Калоян Икономов и група народни представители от парламентарната група на „Продължаваме Промяната“, като ще го изчета изцяло с вече приетите редакционни поправки:

Дава мандат на Министерския съвет на Република България да обсъди и приложи пакет от мерки, свързани с войната в Украйна и последиците от нея, в следните направления: 1. Цялостен пакет от мерки за преодоляване на последиците от наложените санкции в икономически, финансов и социален аспект, както и по отношение на енергийната и продоволствената сигурност на България. 2. Оказване на помощ на Украйна – хуманитарна, финансова и военно-техническа, съобразно възможностите на Република България, както следва: а) продължаване на подкрепата за членство на Украйна в Европейския съюз; б) помощ за украинските граждани, бягащи от войната – законодателни и организационни мерки с цел подобряване на капацитета за в) осигуряване на възможност за изнасяне на украинското зърно във Варна; г) засилването на енергийно сътрудничество в частност доставки на електроенергия от Украйна и природен газ; д) ремонтна дейност на украинска военна техника във военните предприятия на Република България; е) продължаване на доставките на хуманитарна помощ в частност лекарства, дрехи и хранителни стоки.“ Това е предложението.